Hvala ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Nevio Šetić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. gospodo zastupnici! Zakonom se potvrđuje Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita te odgovarajući uvjeti kojim se utvrđuju pristupanje Republike Hrvatske u punopravno članstvo EUMETSAT te njezina prava i obveze kao države članice EUMETSAT-a. Zakonom se utvrđuje temeljno pravo i obveze Republike Hrvatske ulaska u punopravno članstvo EUMETSAT-a u uvođeni Zakonom o potvrđivanju ugovora o suradnji između Vlada Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita od 27. prosinca 2001. godine. Ulaskom u punopravno članstvo EUMETSAT-a Republika Hrvatska ostvaruje jednu od odrednica strategija Vlade Republike Hrvatske glede europskih integracija te ostvaruje standarde Europske unije ne samo na području djelovanja nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi već i puno šire. Primjerice na području djelovanja cjelokupnog praćenja i upozorenja na prirodne i civilizacijske nepogode te sustava za praćenje i očuvanje prirodnog okoliša. Punopravno članstvo znači i sudjelovanje Republike Hrvatske u odlučivanju i radu skupštine EUMETSAT-a, pravo glasa te neposredno sudjelovanje u radu i stvaranju stručne i poslovne politike svih stručnih i administrativnih tijela te organizacija sukladno interesima Republike Hrvatske. Time se ostvaruje pravo aktivnog i neposrednog sudjelovanja u svim razvojnim programima EUMETSAT-a. značenje punopravno članstvo je u ostvarenju prava uključivanja hrvatskih gospodarskih subjekata u tehničkom održavanju i razvoju EUMETSAT-a uključujući i izgradnju meteoroloških satelita te pravo zaposlenja građana Republike Hrvatske u bilo kojem segmentu organizacije EUMETSAT-a. Evo gospođe i gospodo zastupnici, ovo su najkraća objašnjenja za ovaj zakon. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvjestitelj je potpredsjednik, poštovani zastupnik Željko Pavlic. na 27. sjednici koja je održana 18. listopada 2006. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) i to po hitnom postupku. Odbor je pitanje raspravljao kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik predlagatelja. U raspravi je potvrđena ocjena predlagatelja da je dosadašnji položaj Hrvatske u Europskoj organizaciji za iskorištavanje meteoroloških satelita potrebno unaprijediti u pravcu punopravnog članstva u toj organizaciji uključujući financijsku obavezu vezanu uz pristupanje i članstvo. Uključivanjem u veliki europski sustav s obilježjima javne službe i sadržaja važnoga i mnogima gospodarskim i znanstveno socijalnim područjima Hrvatska čini još jedan korak na području ugrađivanja u europska integracijska kretanja. Tako da je potvrđivanje predloženog ugovora o članstvu prije isteka postojećeg statusa potpisnica ugovora o suradnji koncem 2006. godine svakako u interesu Republike Hrvatske. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak: Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji o uspostavi Europske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita te odgovarajućih uvjeta po hitnom postupku i obliku predloženom od od strane predlagatelja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Za klub HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče! Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! Ovaj prijedlog zakona je izgleda standardno i jednostavno kakvih već desetke pristanaka za ulazak u određene dijelove europskih integracija smo ovdje izglasali. Međutim poneki detalji su me zaintrigirali pa sam prikupio i podataka. Ponešto i situacija nije baš sasvim takva kako nam se prikazuje. Prije svega

europskim konvencijama, nitko to od nas ne traži, nitko to od nas ne zahtjeva pa i ovaj zakon nema oznaku da se radi o europskom zakonu, što je i logično i dobro jer se ne radi o europskom zakonu. Dakle to veze nema sa europskim integracijama i taj dio diskusije možemo jednostavno zanemariti. To ne stoji. U obrazloženju su navedeni razlozi zašto se zakon donosi i zašto mi trebamo postati punopravni članovi te organizacije odnosno tog mogu reći trgovačkog društva radi se o profitnoj organizaciji, organizaciji koja svoje usluge naplaćuje na tržištu i neki od razloga su navedeni ovdje. Međutim nisu svi navedeni. U samom sporazumu o ulasku ulasku kao pridruženi članovi te organizacije navedeni su još neki razlozi. Imam ih ovdje desetak koji u ovom materijalu nisu navedeni. što je, što je Republika Hrvatska radila u «Eumetstatu» u ovih od 2002. do 2006. godine Republika Hrvatska platila je 8 milijuna 482 tisuće 636 kuna. Dakle milijun i 5 tisuća EUR-a. Jučer na Odboru za zakonodavstvo pitali smo koliko taj sport košta? Rečeno nam je 500 tisuća EUR-a. 500 tisuća EUR-a je samo pristupna članarina koja se jednokratno plaća. Sve drugo smo plaćali i sad kao pridruženi članovi, plaćat ćemo i dalje. Do ulaska u tu organizaciju dakle do 2002. do svih podataka, satelitskih podataka, digitalnih i analognih već koji su nam trebali i koje smo htjeli preuzeti mogli smo doći i plaćajući 700 EUR-a pristupa toj mreži i 0,1 EURO za analognu sliku, a 1 EURO za digitalnu sliku. Postavlja se pitanje sad možemo li mi te usluge zapravo koje nam ta jako mudra satelitska mreža nudi, možemo li mi koristiti? Ne možemo. Ni tehnički ni obrazovno. Nemamo ljudi osposobljenih da te podatke koriste kako bi trebalo, a nemamo ni tehnike da koristimo te podatke. Dakle ono što je iskorišteno od svega toga su satelitske slike koje su se pojavljivale na vremenskim prognozama, a više se ne pojavljuju neće se ni pojavljivati jer sad će ih trebati plaćati značajno više kao članovi te organizacije značajno više plaćamo korištenje tog materijala. Dakle te satelitske slike i sudjelovanje u savjetu pridruženih članova toga tijela. Sudjelovanje u savjetu pridruženih članova imalo je za najznačajniji rezultat to da je direktor Hidrometeorološkog zavoda bio u Francuskoj Gvajani na lansiranju jednog od tih satelita. Prema podacima koje sam dobio od kompetentnih osoba iz Hrvatskog meteorološkog zavoda ono na što bi se ovaj novac mogao puno pametnije potrošiti, novac koji ćemo ubaciti da kupimo tuđu pamet koju ovaj trenutak ne možemo ni koristiti mogao bi se poboljšati, mogao bi zemnih meteoroloških stanica i konačno obrazovati naše ljude da mogu nešto stvarno i raditi u toj Europi znanja i saznanjem koje se generira u Europi. da mi, razlog prihvaćanja ovog sporazuma da mi sudjelujemo u upravnim tijelima te organizacije da se naši ljudi mogu zaposliti tamo, ne vidim što je tu posebno korisno za Republiku Hrvatsku? Ako je razlog da netko ode u Francusku Gvajanu još na jedno lansiranje satelita pa jeftinije je kupiti mu kartu i poslati ga tamo, a ne potpisivati ovakve ugovore. Klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ove materijale.